Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание следния Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 25 до 27 февруари 2015 г. 1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена оставка от народния представител Стоян Тонев.

в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и Акта за поемане на задължения от

3. Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. Вносител: Министерски съвет – продължение на дискусията от предходно пленарно заседание.

Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител – Министерският съвет. съвет. 7. Първо гласуване на Законопроекта за фискален съвет и корективни механизми. Вносител – Министерският съвет. 8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 29 януари 2015 г. законопроекти с вносители Иван Вълков и група народни представители, и Министерският съвет). 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет. съвет. 10. Проект на решение за избиране на състава на Комисията по политиките за българите в чужбина. Вносител – Михаил Миков. Предвижда се това да бъде точка първа за петък, 27 февруари 2015 г. 11. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поставям на гласуване така предложения Проект за програма за настоящата пленарна седмица.

дейността на Народното събрание е постъпило предложение от господин Янаки Стоилов за включване като точка в седмичната програма – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Янаки Стоилов и група народни представители.

Госпожо Председател! Госпожи и господа народни представители, както си спомняте, миналата седмица по наша инициатива тази точка отново беше предложена. Тогава ние се съгласихме тя да не бъде подлагана на гласуване, защото беше поет ангажимент Комисията по земеделието да разгледа и други законопроекти и проекти за решения в същата материя. На вчерашното заседание, което Комисията е провела, не се е стигнало до гласуване на откритите за обсъждане въпроси. Затова ние смятаме, че нови инициативи или това, че до момента няма произнасяне по всички предложения, не е основание повече да отлагаме този въпрос. Представен е на Вашето внимание още в края на месец ноември. Междувременно продължава изсичането на българските гори. В момента това става дори във водосборни зони в Родопите, в Стара планина, в Странджа. Различни инициативи има по същия въпрос, защото едно от предложенията, което се съдържа в нашия Законопроект, е да се премине от сегашния режим към разрешителен – само по изключение да може да бъде изнасяна необработена дървесина, което би защитило не само българската гора, но ще подпомогне българските производители и ще съдейства за по-голяма заетост. Госпожо Председател, очаквам на днешното заседание Комисията по земеделие да се произнесе с гласуване по откритите въпроси в рамките на тази тематика и предлагам Народното събрание да приеме включването като точка в дневния ред – Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, като точка пета, преди гласуването на Закона за банковата несъстоятелност и след изменението в Закона за енергетиката. Това е нашето предложение. Моля да го подкрепят всички, които неколкократно се изказаха, че са необходими такива промени, направили са предложения и сега би трябвало да го потвърдят със своето гласуване. Благодаря. Поставям на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов за включване в седмичната програма като точка пета на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми министри, уважаеми народни представители, има внесени законопроекти от всички парламентарни групи. Имам усещането, че не сте разбрали предложението на господин Стоилов и не желаете искрено да се вземат законодателни мерки срещу това варварско унищожаване на българските гори. Варварско! Гледаме го всеки ден! Ако искрено искате да се реализира законодателната инициатива, а не тя да се използва само за политически пиар, би трябвало да осъзнаете предложението на господин Стоилов, да гласувате и да има мнозинство по този въпрос. Другото е протакане във времето и само демонстрация на законодателни намерения. И това не е искрено пред хората, които всеки ден виждат камионите, които излизат от границите на страната. Моля Ви, прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е искрено и Вашите членове в Комисията да гласуват за отлагане

Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 февруари 2015 г. до 24 февруари 2015 г. Законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители.

Проект за решение за попълване състава на Комисията по вероизповедания и правата на човека. Вносител – Михо Михов. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Менда Стоянова и група народни представители. Водеща Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е още на Комисията по земеделието и храните, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект за решение за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония. Вносител – Михо Михов. Законопроект за изменение на Закона за горите. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните. Проект за решение за налагане на Мораториум върху износа на необработена дървесина. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за избиране на състава на Комисията по политиките за българите в чужбина. Вносител – Михаил Миков. На 20 февруари 2015 г. в Националния статистически институт е постъпила информация за основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2014 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното На 20 февруари 2015 г. от Министерството на правосъдието в Народното събрание е постъпил Отчет за степента за изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на правосъдието за периода 1 януари – 31 декември 2014 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

посветена на предстоящия национален празник с реликви и копия на известни

народният представител Стоян Димитров Тонев от Парламентарната група на ГЕРБ заявява: „Уважаема госпожо Цачева, подавам оставка като председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Освен това моля да ми бъде прекратен предсрочно мандатът на народен представител, избран от 13. МИР – Пазарджик, с листата на ПП ГЕРБ в Четиридесет и третото Народно събрание. Поради засиления обществен интерес съм задължен да се оттегля от парламента. Уверен съм, че по този начин ще бъде гарантирано независимото разследване на компетентните органи, прокуратура и Сметна палата. Още вчера сезирах лично главния прокурор и председателя на Сметната палата като настоях за извършването на пълни проверки. В писмата си до прокуратурата и Сметната палата настоявам да се установи законността на управлението и за начина на сключване на Договора на ВМА – София за периода от 28 август 2002 г. до 1 януари 2015 г. Госпожо Цачева, смятам, че само по този начин може да бъде запазен авторитетът на най-голямото българско здравно заведение с национално значение и с особено значение в случаи на война и природни бедствия, както и да бъде изчистено името ми. 24 февруари 2015 г.” По повод на тази молба предлагам на вниманието на народните представители Служебен проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител: „Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Народна Република България Прекратява пълномощията на Стоян Димитров Тонев като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.” Процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаеми колеги народни представители, вземам думата за процедура. В своите мотиви ген. Стоян Тонев посочва, че прави това заявление поради засиления обществен интерес. Няма никакво съмнение, че в последните дни интересът към ситуацията около е подчертан. По този въпрос ние и тук в пленарната зала сме дискутирали нееднократно, още повече че втората точка от седмичната програма е гласуване на дълга. Смятам, че случвалото се и случващото се във Военна болница има пряко отношение и към втора точка. Ето защо предлагам дебатите по първа и втора точка да бъдат пряко предавани по Българското национално

Няма да допусна, по повод на молба на народен представител за прекратяване предсрочно на пълномощията му, да се провежда дебат с друг предмет, господин Мерджанов. Обратно предложение – господин Цветанов. ляво.) Уважаеми колеги депутати, всичко това, което беше изнесено в публичното пространство, знаете, че във всичките тези години са управлявали много правителства, които, под една или друга форма, са търпели това да се случи, ако действително бъде доказано.

Тъй като няма как, а обратното становище е само по отношение на част от предложението на господин Мерджанов, след консултации с колегите тук предлагаме да се гласуват разделно – по точка първа пряко излъчване, и съответно ще подложа и по точка Гласуваме предложението на господин Мерджанов точка първа – прекратяване на пълномощията на народен представител, да се излъчва пряко по Националното радио и Националната телевизия.

Поставям на гласуване предложението на господин Мерджанов, подкрепено от господин Цветанов, за пряко излъчване на

и реплики.) Колеги, разбрахте ли какво гласуваме? Вълнението от пребиваването и на неминистри на мястото на Министерския съвет явно възбуди настроение в залата.

Иначе само да коментираме съвсем накратко факта, че той си подава оставката като народен представител... Да, това е правилно. Партията, която го е предложила за депутат, листата, с която е влязъл – да, той има това право и постъпва достойно. Нека

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа министри, дами и господа народни представители! Не съм привърженик на поведение, което носи откровение със задна дата, нито пък споделям трескавата възбуда да метнеш някоя и друга съчка в „кладата” образно казано, върху която вече е поставен човек. вземам думата да обясня, че няма безотговорност и безконтролност от страна на Министерството на отбраната по отношение на дейността на всички структури, които са на подчинение на министъра на отбраната и съм убеден, че и настоящият министър на отбраната ще го подкрепи като становище. В частност няма безотговорно отношение към дейността на

академия престижно здравно заведение – търсено от хората, заради качеството на медицинската услуга и разполагащо с перфектна апаратура и отношение към пациентите. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е, че имаме поредица от изключително сериозни нарушения в периода от от 2004 г. до 2013 г. – месец ноември, когато поради навършване на пределна възраст генерал Тонев беше пенсиониран. Поредица от нарушения в различни посоки, включително, разбира се, по отношение на обществени поръчки, финансов мениджмънт, административно ръководство, организацията на

видимата част, свързана с далавери, обвинения за корупция и безстопанственост. Не зная дали всички в пленарната зала си дават сметка

стълба – за многопрофилна болница за активно лечение и долекуване, продължително лечение и рехабилитация, за отделни медицински пунктове, свързани с организацията и дейността на войсковото здравеопазване и, разбира се, отделни специализирани звена в нейния състав, каквито са например института или лабораторията за авиационна медицина. Става дума за здравно заведение със 17 катедри, 33 клиники, 116 отделения, 21 лаборатории с 11 отделения, отделно 10 самостоятелни отделения и 104 медицински пункта на територията на страната. Това е, за да сме наясно колко сложна е организацията на дейността на

Бързам веднага да кажа, че много често дейността на Военномедицинска академия е била толерирана от гледна точка на финансовите средства, които са отпускани по различни линии.

От 74 на 150 млн. лв.! Разбира се, няма да Ви занимавам със стойността на леглоден и стойността на лекарствата, сравнени с други здравни заведения.

достатъчно отговорно към дейността и начина, по който осъществява дейността, ако няма прозрачност в огромния обем на договорите, които се сключват, сами разбирате, че се създават всички предпоставки за корупция. Впрочем корупционният риск, оценен по стандартите на Министерството на отбраната, се оценява като един от най-високите за Военномедицинска академия. За периода от пенсионирането на генерал Тонев до месец април 2014 г. бяха извършвани проверки в три посоки. Казвам го, за да бъде ясно, че имаме един много фокусиран поглед върху това, което се е случвало, заради констатациите, съдържащи се в одитите, съответно в проверката на Инспектората. Първата линия на проверките е по отношение на проверка от страна на одитното звено на Министерство на отбраната, завършила с констатации през месец март, включително по отношение на високия корупционен риск.

Структурна и финансова криза, включително по отношение на общото състояние на здравното заведение, констатации за недостатъци, слабо административно управление, лош финансов мениджмънт и съответно висок корупционен риск, нарушения при сключване на договорите, съответно нарушение при наемането на служители, включително и на граждански договор. Подчертавам всички тези проверки, за да кажа, че в периода април – юли при изрични разпореждания, тогава на мен като министър на отбраната, бяха осъществени допълнителни проверки, включително от страна на Военна полиция, включително на Правно-нормативната дирекция на Министерството на отбраната и в крайна сметка всичко това завърши с резолюция и разпореждане за изпращане на всички материали на включително разбира се с разпореждания за досъдебно разследване от страна на структурите на Военна полиция. Фактите, които се появяват в последните дни, не са някаква новост и не бива да бъдат разглеждани като изненадващо появили се в последните дни и седмици. Те са известни от месец май, когато добиха завършен вид всички проверки, разпоредени по отношение на състоянието на Друг е въпросът защо сега се обръща такова внимание на констатации, известни от преди повече от шест месеца. Това е въпрос, с който аз не искам да се занимавам. Факт е обаче, че в основата стоят поредица нарушения, които са довели в крайна сметка до решението на генерал Тонев да подаде оставка, включително и като народен представител. Уважавам това негово решение, има основания за това негово решение и аз ще подкрепя молбата му за оставка като народен представител от Четиридесет и третото Народно събрание. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Найденов. Реплики? Няма. Доктор Райнов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Аз съм последният, който ще бъде изкушен да обвинявам, да раздавам квалификации, както се правеше в близкото минало. Естествено, не мога да не припомня, че тези задължения – стоте милиона, на Военна болница бяха натрупани в периода 2009 – 2013 г. Естествено, след всичко това, което каза и колегата Ангел Найденов, за всички тези проверки – неща, които се знаят от три години, бих задал въпроса: защо точно сега и по този начин? Съжалявам, че тук го няма министър Москов, защото исках да се обърна и към него. Говорейки за Военна болница, забравяме другите болници, които имат близо 500 милиона задължения, където нямаме гаранция, че не се случват подобни практики.

Москов да започне да управлява и да престане да се държи като опозиционер, защото хората очакват по-добро здравеопазване. Неотговарянето на тези въпроси, които поставяме четири месеца, няма да реши проблемите в здравеопазването. Благодаря Ви, бях достатъчно кратък. Благодаря Ви за това, господин Райнов. Реплики? Няма. Други народни представители. Господин Ерменков? Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, колеги! Може би на пръв поглед изглежда малко екзотично да обсъждаме една оставка на човек, който я е подал с достойни мотиви. Но това е само на пръв поглед. Не би било екзотично да обсъждаме това нещо, ако тази оставка не беше предизвестена два дни преди да бъде поставена от най-високо ниво от ръководството на Политическа партия ГЕРБ, от нейния председател, който е и премиер в момента, който два дни преди да бъде поставена оставката заяви, че той ще я поиска, а ние знаем, че той е човекът, който като поиска нещо, то няма как от ГЕРБ да не му бъде дадено. Начинът, по който беше поискана тази оставка, и начинът, по който беше подадена, ни изправи пред една дилема. Дилемата е защо това се случва. Вариантите – или наистина Политическа партия ГЕРБ и нейния председател са безкрайно принципни и безкомпромисни към своите членове, които дори в началото на една съдебна процедура, наречена „досъдебно производство” без известен край са готови да пожертват човека и той да подаде оставка, или става въпрос за замазване на положението и хвърляне отново на прах в очите на хората, казано по-просто – прехвърляне на вината от здравата глава на болната.

човек е поставен в една съдебна ситуация, търсят се истините, имаме едно съдебно производство, започнало досъдебно производство и човекът си подава оставката, Партия ГЕРБ и нейният ръководител поддържат това нещо. Сигурно бих бил много щастлив това да е така, ако същата тази партия и същият този ръководител истерично, в това число от тази трибуна, не защитаваха свой член, който вече е осъден на две инстанции. И питам аз: за какво става въпрос тук?

че тази оставка е подадена, ако мога да го перифразирам, по начина, по който се казва: „Гущерът...”, хайде, за да спазим мащабите: „Ламята си отрязва опашката”. Тук искам да бъда много точен и то е, че това, което ме притеснява, не е достоверността на това нещо. Аз съм убеден, че това е точно това. Притеснява ме мутацията на ламята, която в нормалните си видове е триглава с една опашка. Нашата ламя се оказва едноглава, но с много опашки за рязане, по-известни от които са Искра Фидосова, Мирослав Найденов, Владимира Янева, Филип Златанов. А днес – Стоян Тонев. (Шум и реплики от Сред Вас има доста достойни хора – надявам се мечтата за върха на Вашата политическа кариера не е да станете кръстник на поредната отрязана опашка. Бъдете внимателни! Няма. Господин Янков – за изказване.

заместник министър-председатели, уважаеми колеги! За мен тази оставка не е израз на личната воля на господин Тонев. Тя е логично развитие на процес, детайлно отразен от медиите. Ето какви заглавия прочетох по темата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) „Борисов: „Ако се докажат злоупотреби, единствената мярка срещу Стоян Тонев е да напусне парламента”. „Борисов: „Тонев е аут, ако се докаже, че е виновен”. „Борисов взе оставката на Тонев без да чака разследването”. „Борисов изгони Стоян Тонев от парламента”. „ Борисов се отърва от ген. Стоян Тонев”. „Ако изнесената информация се докаже, то единствената мярка, която може да се предприеме, е Тонев да напусне парламента или да не е депутат от ГЕРБ. Но, подчертавам: ако се докаже неговата вина”. Това е лично заявено от господин Бойко Борисов. И накрая, еманация: „След проведен разговор с Борисов, Тонев подава оставка”. Как да дешифрираме чрез хронологията на публикуваното това, което се е случило? Да смятаме ли, че премиерът е провел изпреварващо разследване, което е установило вина на господин Тонев? Ако това е така, моля премиерът да запознае парламента с резултатите от разследването си, най-вероятно използвайки парламентарния контрол. Явно не става дума за самоволна оставка, а за изпреварващи действия на предстоящата процедура за следствие, прокуратура и съд. Да бъдат лансирани компрометирани фигури е нормална кадрова политика на ГЕРБ. Преди шефа на настоящата Здравна комисия, нека си припомним името на една бивша председателка на Законодателната комисия от ГЕРБ; понастоящем има и председател на парламентарната група,

почувства, че трябва да очисти доброто си име, да подаде оставка и да се занимава само с това, за да няма никакви съмнения, че той иска да използва своето обществено положение, за да повлияе на въпросния процес.

защото Вие засегнахте проблема. В Конституцията пише, че правомощията на народен представител се прекратяват чрез оставка. Зная, че председателят на парламента, а и колеги от предходни парламенти, а за съжаление и Конституционният съд допускат да се води дебат по това едностранно изявление. Странното е и Вие като юрист можете да отговорите какво ще стане, ако Народното събрание не гласува това едностранно изявление за оставка.

Каня Ви, господин Славов, да направим искане до Конституционния съд по отношение приложението на въпросната конституционна норма.

уважаеми колеги! Чудно ми е, че тук от достойна постъпка една партия отново иска да си направи актив. Ако не се познавахме и аз за първи път бях в този парламент, сигурно нямаше да ми направи толкова силно впечатление.

Тази постъпка особено за партията, която направи толкова изказвания, не само че не е позната, но искам да напомня, колеги, че това е партията, която когато някой сгафи, сгреши или умишлено направи престъпление,

министър сгрешеше, го преместваха министър в друго министерство или го пращаха посланик. В нищо не сте се променили, колеги, в абсолютно нищо! Защо? Защото Вие какво направихте с Вашия председател и председател на ПЕС? Изпратихте го в Европа,

а експертите посочиха, че нова сграда струва 8 милиона. За това се заведе дело, въпреки тяхната съпротива се отне имунитетът на тяхната депутатка, бивша министърка.

Заповядайте, господин Попов – реплика на господин Красимир Велчев. Има ли нужда да припомням още един път Проекта за решение, който обсъждаме? Проекта за решение, който обсъждаме? Колеги от ляво, от дясно и център, моля Ви – това е волеизявление от народен представител, който желае предсрочно да бъде прекратен мандатът ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател. Репликата ми е към господин Велчев. Учудвам се защо от ръководството на ГЕРБ не поискаха лично обяснение, защото във Вашата реплика Вие всъщност казвате, че от ръководството на ГЕРБ няма достойно поведение, тъй като не си подават оставката. Благодаря. Господин Велчев, ако сте разбрали репликата, вземете дуплика. Аз лично не можах да я разбера. Признавам. дупликата, като репликата – тя, нищо не беше, тази реплика, но все пак, колеги, погледнете на какво сте първоприемници и тогава излизайте и говорете за морал. Не може хора, които ежедневно показват безпринципност, а да не говорим това наследство, с което претендирате, 100-годишно, как Вие от тази трибуна говорите за морал?! И съдите човек, който – благодаря на господин Найденов,

макар и една фирма, знае, че всеки един ръководител е подложен на много големи рискове и на ситуации, в които винаги може да бъде подведен, за да сгреши. И защо правим тук тази дискусия върху едно действие, пак ще повторя, което на Вас Ви е толкова чуждо, ама толкова чуждо! Посочете ми един от Вашите хора, от които е излязъл с достойнство от всички далавери, в които Вие сте го набутвали, когато стане ръководител. Така че, Това беше дуплика. (Реплики.) Защото Ваши колеги стоят прави, разсейват Ви, говорите и затова не можете да следите дебата.

досега чухме много недостойни изказвания за един достоен човек. Това, дали той е виновен или не е виновен, ще реши съдът. Аз съм сигурен, че голяма част от Вас, от всички нас, през тези 12 или 13 години, когато ген. Тонев е бил директор на болница, се е обръщал за помощ. И кога сте били прави, и кога сте били лицемери? Тогава, когато сте спасявали Ваши близки, познати или сега, когато го съдите от тази трибуна?

Стоян Тонев! Мисля, че само заради титлите, които има, сме длъжни да окажем малко уважение към него и да не коментираме тук, защото нито сме съд, нито сме прокуратура.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми Министри, уважаеми народни представители! Когато поисках да се изкажа, исках да обърна внимание на председателя на Комисията по правни въпроси,

И е добре, когато пред Народното събрание се изказва още повече председателят на Правната комисия, не да коментира бъдещи решения на Конституционния съд, а да се справя с материята и в това Дело № 2 от 1992 г. много ясно е казано, че Народното събрание има право да обсъжда, има право включително да гласува „против” по казуса на господин Христофор Дочев от 1992 г. Това право е очертано в съответното Решение, но след това се изказаха и други господа и поставиха въпроса: на какво ние сме правоприемници, от БСП? Ние сме правоприемници на една партия със 124-годишна история и с плюсовете, и с минусите на това. Ние сме правоприемници на партията, в която са членували днешният премиер и председател на Народното събрание, господин Велчев. И ние носим тази отговорност и този товар, и тези, които след нас ще бъдат в тази партия, ще продължат да го носят, тогава когато ГЕРБ няма да го има. Благодаря Ви.

Господин Миков, когато застанете тук и говорите за Вашата партия, трябва да говорите с дълбок срам.

както е модерно да се казва – рекет, и въобще – бандитизъм! Това е Вашата партия! А когато си припомним и последните години на Вашето управление, през последните две тройни коалиции и единичното управление на Орешарски, тогава кажете ми с колко и как загробвахте България? Всъщност Вие не сте нищо друго и ако трябва да използвам думите на Вашите доктринери, то Вие сте гробокопачите на България! Това сте! Това е Вашата партия, господин Миков! Така че не се хвалете с Вашата история, а си посипете главата с пепел и си замълчете там някъде в ъгъла, защото Вие сте донесли много повече злини на България, отколкото добруване. Всъщност добруването, то е в личен план, за някои Ваши членове, които станаха мултимилионери или олигарси. Защото от Вашата партия са най-много големите олигарси. Там са най-много като количество и като качество – алчни, безочливи и нагли! Това е Вашата партия! Благодаря Ви. Втора реплика? Колеги, за пореден път призовавам да се върнем в темата на точката, по която вървят разискванията – Проект на решение за предсрочно прекратяване, въз основа на лично волеизявление, мандат на народен представител. Ще ползвате ли дуплика, господин Миков? Няма да пропуснете –заповядайте.

не беше управлявала през годините, днес нямаше да има и Военномедицинска академия, така както изглежда. (Силен шум, годините се помнят от хората и те не помнят късо – само до две, до три, до пет години, откогато те са влезли в политиката. Българите помнят много повече.

но да отричате построеното, да отричате направеното, да отричате живота на Вашите бащи, които са участвали в това съзидание, е обикновен цинизъм. Благодаря Ви. ЦАЧЕВА: Лично обяснение на господин Кирилов. (Шум и реплики.) Няма как по повод на реплика – лично обяснение. Винаги този, който отправя дуплика, трябва да се обърне поименно към преждереплекиращия го. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, през 1992 г. бях Ваш студент в Софийския университет. Вие бяхте асистент по наказателно право, спомням си упражненията. Не съм чел през 1992 г. въпросното конституционно решение, но миналата година по два казуса – казуса Делян Пеевски и казуса Иван Иванов, които бяха във връзка с подадени оставки, юристите на Политическа партия ГЕРБ събрахме цялата конституционна практика по отношение на момента на прекратяване пълномощията на народен представител следва да подчертая, че тази практика, не само от 1992 г., има конституционни решения и от началото на този век, е доволно противоречива. Тя е константна единствено по отношение на момента на прекратяване на тези пълномощия. Не съм коментирал бъдещи решения, а направих покана към друг народен представител с оглед противоречивата конституционна практика, проявена от доста различни състави на Конституционния съд, да направим актуално искане за това тълкуване. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Байрактаров. Предлагам да се ориентираме към приключване по тази точка.

давате ли си сметка в какъв цирк превръщате правото на волеизявление на един български гражданин, на първо място? Давате ли си сметка, че днес с цирка, който разигравате, Вие хвърляте петно върху един български офицер, който е постъпил достойно, подавайки оставката си, за да защити честта си? (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Дали е виновен, или не, българската Конституция ясно е разписала, че всеки е невинен до доказване на противното. Тук обаче Вие не сте нито прокурори, нито сте съдии, за да издавате присъди, още по-малко имате право пред тази публика от деца горе да превръщате най-високата трибуна на българския парламент в цирк. Но днес искам да Ви обърна внимание, след като сте толкова принципни, защо никой от Вас не коментира оставката на Бисеров например? И как така забравиха всички медии за това лице? Защо никой не коментира, че няма държавна институция, уважаеми колеги, която да поиска снемането от длъжност на двама общински съветници от ДПС? които от две години е с влязла в сила присъда за опит за подкуп на длъжностно лице, и вижте, няма сила, няма държава, която да го снеме от поста на общински съветник. Вторият случай е на общински съветник от община Руен от ДПС. Само че тези хора нямат чест сами да приложат и да изпълнят закона. Аз искам да видя как ще гласувате Вие „против” едно волеизявление на такъв народен представител.

за да правите политика от един акт, който е разрешен, личен е и пак казвам, акт на български офицер? офицер? Госпожо Председател, освен това изказване, правя и процедурно предложение да бъдат прекратени разискванията по този въпрос. Господин Байрактаров, времето на парламентарните групи при първо четене на законопроект и при дебати при обсъждане на решение е недопустимо да се прекратява с гласуване, но аз се присъединявам към Вашия призив към народните представители да се ориентираме към приключване. Не се чу призивът, господин Байрактаров. Господин Кадиев иска реплика.

Аз искам да Ви напомня за кмета на Бургас, който е осъден за митническа измама – настоящия кмет Димитър Николов. (Шум, реплики и смях от БСП ЛБ.) Внос на стоки на занижена стойност, което е митническа измама по Наказателния кодекс, осъден, с влязла в сила присъда. Не е досъдебно производство, не е оправдан, осъден, с влязла в сила присъда, и въпреки всичко е кмет на Бургас – втори мандат. Със сигурност ще бъде издигнат и за трети. Сега искам да Ви прочета, уважаеми колеги, част от одитния доклад, защото тук излезе, че едва ли не ние хвърляме петно. Генерал Тонев е еманация на това, което се случва в българските болници, и ВМА е еманация на това, което се случва. Всъщност ние водим този дебат, за да не се случват тези неща, защото, ако някои от Вас са искали от него услуга да си вкарат роднините там, има милиони българи, които са искали да влязат и не са могли да влязат, поради причината че нямат пари. Ето Ви част от заключенията на одитния доклад, за да не мислите, че ние си измисляме нещо: „От „От страна на ВМА са създадени всички условия „Дерма Прим МК” да осъществява дейността си с публични ресурси в частна цел. Това явление може да се определи като приватизация отвътре. Необяснимо бездействие от страна на ръководството на ВМА в целия срок на договора, а и след неговото изтичане.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кадиев, не обсъждаме одитния доклад. Колеги, на какъв език да кажа, че в момента сме в процедура – Проект за решение по волеизявление на народен представител

Това е нещото, което искаме да повдигнем днес като въпрос, защото всичко това, което се е случвало, се е случвало в периода на действие от 1 декември 2004 г., сега сме 2015 г.

ЦАЧЕВА: Друга реплика има ли? Господин Байрактаров – дуплика, но моля Ви, поне Вие се съобразете със собствения си призив. Благодаря, госпожо Председател. Ще бъда абсолютно кратък и точен. Нито знам къде се намира Правителствена болница, нито знам къде се намира ВМА, така че няма как да ме обвините в това. Четох обаче в медиите за една госпожа, може би е съвпадение, с фамилия Кадиева, която

Дебатът е закрит. Поставям на гласуване Проекта на решение за прекратяване мандата на господин Стоян Димитров Тонев. Изрично Ви представих решението. Гласували

уважаема госпожо Председател. Една дискусия – наш колега, който излиза от Народното събрание, се превърна в предизборен дебат или предизборна кампания.

В дебатите до момента са участвали народните представители господин Румен Гечев, господин Чавдар Георгиев, господин Кирил Цочев, господин Велизар Енчев, господин Радан Кънев. Преди това да припомня, че съгласно решението ни трябва да бъдат включени

Парламентарната група на ГЕРБ – 40 минути; БСП ЛБ – 2 минути и 29 секунди; ДПС – 19 минути и 35 секунди; Реформаторският блок – 12 минути и 7 секунди; Патриотичният фронт – 14 минути и 30 секунди; Български демократичен център – 14 минути; „Атака” – 12 минути и 41 секунди; – 8 минути и 48 секунди; независим народен представител – 39 секунди. До момента е постъпила заявка от господин Местан. Други народни представители желаят ли да участват? Моля регулярно да се подават исканията. Ще ги запиша. Има думата господин Местан. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Изказването ми е от името на Парламентарната група на ДПС по законопроекта, който предстои да ратифицираме. Ще поставя акцент върху екстрафискалните измерения на Договора.

най-големия дълг, който страната емитира за последните 30 години! И понеже този дълг няма да бъде възстановен в рамките на мандата на този кабинет, първото екстрафискално съображение, което искам категорично да изведа, е, че това е категорично основание кабинетът да не осмисля дълга като въпрос на изключителна компетентност своя и на властовата конюнктура, която стои зад днешното управление на България като парламентарно мнозинство. Този проблем трябва да бъде осмислен като държавнически. Първото необходимо условие

но не смятам, че създадохте предпоставките ние днес да вземем информирано решение. Ние можем да спорим политически за необходимостта от дълга, ние може да спорим за параметрите на дълга в нейния втори елемент – по отношение на погасяването на евентуални прогнозни дефицити, защото дългът има два елемента – покриване на стари дългове и прогноза за дефицит. Прогнозата за дефицит, планирането на дефицита е политически проблем, по който не е нужно да постигаме съгласие. Ние например тук смятаме, че на Вас Ви отива да не планирате големи размери на дефицита, защото дойдохте с обещание за реформи, а реформи и дефицит са откровени антоними. Не се връзват! Но по първия елемент на дълга – връщаното на стари дългове, ние нямаме право да спорим, уважаеми госпожи и господа министри, защото колко стари дългове ще връщаме през 3-годишния период, би трябвало да бъде неоспорим факт. Какво наблюдаваме минути преди началото на дебатите обаче, включително и тази сутрин в кулоарите на Четиридесет Господин вицепремиер, разминаванията са в пъти – от 6 млрд. лв. до 12 млрд. лв.! Има разминаване в оценки на водещи експерти. Няма да цитирам имена, които твърдят, че в най-фриволен

като плащане за предишни дългове, е едва ли не в размер около 8 милиарда. Наши експерти от парламентарната група твърдят, че компромисно можем да говорим за стойности малко над 9 милиарда. В проекта четем съвършено различни стойности – 12 милиарда. Това не прави чест на българската държава, отвън изглеждаме като разграден двор. двор. Заявявам отговорно: кабинетът допусна грешка, защото отказа диалог с опозицията в Четиридесет и третото народно събрание. Защо не потърсихте диалог с опозиционните партии? Защото осмислихте това решение като въпрос на изключително Ваша компетентност и отговорност.

Затова още не е късно да положим усилия да подменим грешния подход с единствено възможния подход за подобни стратегически решения. Това е подходът на търсенето на съгласие между управляващи и опозиция. Добрата среда за взимане на такова решение е е гласът на съгласието, а не шумът на вувузелите, които чуваме около Народното събрание. Ако е невъзможен гласът на съгласието, то поне можехте да осигурите мълчанието на конструктивната опозиция, защото, ще Ви припомня, през 2012 г., когато емитирахте близо 2 милиарда, ние може да не сме Ви подкрепили, господин Вицепремиер, но не чухте от Парламентарната група на ДПС нито едно изказване. Знаете ли защо? Аз казах, че ще говоря за екстрафискалните измерения на Проекта за решение. Всъщност тези екстрафискални измерения имат пряко фискално значение. Те имат пряко отношение и към цената на дълга. Много е важно институциите, от които ще теглим този дълг, да са сигурни, че има политическо съгласие в България. Това има пряко отношение към цената. Да са убедени, че ще има приемственост. Подобни решения е добре да се взимат с консенсус. Ако не е възможен консенсус, трябва да се взимат поне с конституционно мнозинство. Възможно ли е съгласие по този Законопроект? Казвам – да! Но Вие направихте така, че на днешното заседание това съгласие е невъзможно. Най-вероятно Проектът за решение ще мине – дали с пет-десет-петнайсет гласа разлика, няма значение. Ние не разбираме обаче така целта на дебатите днес. Госпожо Председател, ще Ви предложим нещо пределно отговорно. Предлагам два варианта. Първи, точката да се разгледа утре, четвъртък, като първа, за да дадем шанс на сериозни консултации с министър-председателя и министъра на финансите, в който да участват лидерите и на опозиционните партии, придружени с експерти по финанси и икономика, за да не спорим за първия елемент – минимум, колко стари задължения ще връщаме през следващия период. Тези съмнения трябва да отпаднат. Оттам това вече е въпрос на характера на управлението Ви. Вие може да поемете едни или други ангажименти за таваните на дефицита с оглед на предизборните Ви ангажименти. Ако това се получи и ако ние имаме на масата неоспорими числа, възможно е да се постигне така необходимото широко съгласие. Мисля, че има теми, по които е добре да преодолеем както управленските, така и опозиционните си рефлекси в името на публичния интерес. Кой както иска да разбере това градивно предложение. Готов съм да понеса всякакви интерпретации. Ако не бъдем чути, ние ще влезем в дебатите по същество. Вероятно ще попитаме финансовия министър: вижда ли някаква разлика в характера и предназначението на емитирания от предишния кабинет с министър Чобанов дълг от един милиард и характера, и предназначението на тези 16 милиарда, които днес с този акт на ратификация евентуално ще емитираме. Отговорът е – не! Само че този един милиард беше обект на вето. Няма нужда да влизаме в тези, че по този дълг, по по същата логика би трябвало да имаме 16 пъти повече основания да очакваме вето от държавния глава. Всичко това обаче може да се спести като дебати, ако тръгнем по пътя на диалога. Господин Министър на финансите, още не е късно. Завършвам госпожо Председател, като повтарям вариантите на възможен изход от ситуацията: или прекратяване на дебатите и консултации с министър-председателя и министъра на финансите с участието и на опозицията, за да имаме коректните параметри на дълга; всички да сме убедени, че това е неизбежно, че това е единствено възможното, че няма скрити буфери, които да осигурят комфорта на управлението до президентските избори, или по Ваша преценка да поискате днес достатъчно дълга почивка, през която да се проведат тези консултации и, ако е толкова спешно, да продължим разискванията до гласуване. Благодаря за вниманието. няма как да се прекратят разискванията, защото е по повод на законопроект на първо четене, но може отлагане на разисквания, отлагане на гласуването. Правите ли искане за почивка от името на парламентарна група? ЛЮТВИ МЕСТАН: Госпожо Председател, в момента не правя искане за почивка. Аз казах да изберете Вие един от вариантите. Ние не искаме да... Уважаема госпожо Председател, за нас по-правилното решение е отлагане на разискванията и гласуванията за утре като първа точка и достатъчно време за сериозни консултации. Това е нашето процедурно предложение. Ако то не е приемливо, бихте могли, по Ваша инициатива да се ориентирате към алтернативен вариант, който също посочих. Процедурата ми е само първата. Благодаря. Колеги, в началото на пленарното заседание обявих, че почивката днес е в 11,30 ч. Предстои откриване на вече

Има ли обратно становище на предложението на господин Местан за отлагане на разискванията? Заповядайте, господин Сидеров. Госпожо Председател, правя обратно предложение. След като една седмица не беше достатъчна да ни убедят

реплики.) Господин Горанов поиска думата по същество. За мен е редно, първо, да се допусне до гласуване процедурното предложението, тъй като то подлежи веднага на гласуване, след като чухме обратното мнение.

Има забележка, че не съм артикулирала и втората част от предложението – отлагане на разискванията за провеждане на консултации.

уважаеми дами и господа народни представители! Отношението ми по процедурата на господин Местан е следното: няма причина да не водим дебата в тази зала, а да го водим в кабинета на председателя на Народното събрание или в други кабинети. Пленарната зала е мястото, където българското общество си изяснява всички важни за държавното управление въпроси. Аз благодаря за опита нещата да се върнат в сферата на нормалността. Ще се опитам максимално смирено да обясня за какво е дебатът днес. На 27 юли 2013 г.

„Уважаеми колеги, аз не съм против поемането на дълга и поемането на дълг не е тема за политически дебат. Вие искате да увеличите разходната част на бюджета, с което увеличавате дефицита, оттам ангажимента за поемане на допълнителни дългове.” Тогава направих една бегла прогноза и си признавам – не успях да прогнозирам коректно, че ако поемането на дефицити след 2009 г. продължи със същите темпове, е много възможно да си говорим не за тогавашните 5 милиарда, а за 15 милиарда. Неблагополучието на фискалното планиране в 2014 г., което предполагаше превишение на разходите над приходите само с милиард и половина, доведе до приключването на 2014 г. с дефицит от близо 3 млрд. български лева. Това обърка прогнозите на народния представител Горанов от 2013-а и необходимостта от дълг нарасна. Сега ще се опитам да поема вината от липсата на информация и да разкажа на суверена, във Ваше лице, защо е необходимо споразумение с банки партньори, които да ни помогнат в следващите няколко години да създадем възможно решение за това България, за разлика от други народи, да бъде прогнозируем партньор, да може да си плаща дълговете година от гледна точка на техническия финансов дебат беше неуспешна. Тогава, в 2014 г., структурирахме дебата за неблагополучието на банковата ни система по начин, по който в момента се опитваме да структурираме дебата за финансирането на дълга и на превишението на разходите над приходите. Тогава се провалихме като общество, показахме управленска немощ и платихме най-високата възможна цена. Тогава показахме на нашето общество, че то не се управлява. Направихме избори. Намериха се политически неконсистентни, но национално отговорни партии, които поеха отговорността за управлението на държавата, и на 7 ноември с Вашите гласове сформирахме правителство. Няколко дни след 7 ноември трябваше да върнем парите на хората. Парите на хората, които са имали лошия шанс да ги вложат в една неуспешно управлявана търговска банка. На 4 декември без много шум и без политически страсти стартира държавността – хората усетиха, че държавата си е на мястото и си получиха парите. Три милиарда и половина оттогава сме дали на българските граждани, които са имали лошия шанс да вложат собствените си средства в лошо управлявана банка. Тези пари обаче не дойдоха заедно с новото правителство. Тези средства бяха взети назаем, защото българското общество живее назаем от 2009 г., всяка поредна година. година, преди министър-председателят Бойко Борисов в началото на 2013 г. да подаде оставка, превишението на разходите над приходите беше сведено до пренебрежими за финансовата статистика стойности от под половин процент, но все още беше отрицателно. В следващите В следващите години ние не можахме като общество да приемем за ценност да харчим колкото изкарваме, затова не виждам причина да не приемаме за ценност да си плащаме сметките, а когато харчим повече, отколкото изкарваме, това става или когато си продаваме имуществото, а то беше продадено много по преди това през масовата и последващата приватизация и за правителството на Бойко Борисов във второто му издание остана да продължи да плаща сметката. На 1 януари 2015 г. българското общество осъмна

Дължат разказа, който, не само финансовият министър, а всеки човек, който иска да формира обществено мнение в тази държава, трябва да разказва цялата истина, а не манипулативно и не спекулативно. Цялата истина представена като финансова статистика на 1 януари 2015 г. – и това не е социологичен или политологичен проблем – изглежда по следния начин. Във фискалния резерв на 1 януари 2015 г. има следните показатели, които участват в сбора, за да се стигне до 9 млрд. 170,4 милиона. Средства на фискалния резерв по депозити общо – 8 млрд. 117 милиона, в това число средства на държавния бюджет – 6 млрд. 231 млн. 500 хиляди. В същото число, разбира се, Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, Сребърният фонд – 2 млрд. 445,4 милиона, почти 2 милиарда и половина средства, които уместно и умело правителството на тройната коалиция с финансов министър Пламен Орешарски прие като законодателно решение и оттогава в Сребърния фонд се натрупват средства, които да помогнат на държавната пенсионна система в момент, в който дисбалансите в нея станат такива, че данъчната тежест трябва да бъде увеличена, за да може в един момент да се финансират пенсиите – да помогне, макар и за кратко. В Сребърния фонд има 2 млрд. 445 милиона. Те са в специална депозитна сметка, отделно от другите сметки, в които правителството съхранява ресурса, и не само като технология на разплащане, а и законодателно българското правителство не може да оперира с този ресурс. Националният осигурителен институт, включително Учителският пенсионен фонд и Фондът за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, е следващият показател, който участва във фискалния резерв към 1 януари 2015 г.

В транзитните сметки на Националната здравноосигурителна каса е имало 32,9 милиона. В други автономни бюджети – мога да ги изредя всичките, е имало 434,4 милиона. В сметките за средства от Европейския съюз, съответно в Закона за публичните финанси, приет в началото на 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г., се съхраняват средствата, които получаваме от европейските фондове и съответстващото се на тях национално съфинансиране е представено като трансфер от централния бюджет по тези сметки, в съответствие с европейските регламенти. Към него момент в сметките, от които управляваме европейските фондове, е имало 1 млрд. 399,3 млн. лв., в това число сметките на Националния фонд, където са всички европейски фондове – Фондът за регионално развитие, Социалният фонд, Кохезионният фонд, с изключение на Земеделския фонд има 1 млрд. Държавен фонд „Земеделие”, където са сметките на Земеделския фонд, са 31,3 милиона.

Един нюанс, който може да убегне на част от народните представители, които не са изкушени от икономическата тематика, и това за тях е оправдано, е това, че с точка 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси е определено, че в статистиката за фискалния резерв трябва да се включват и вземанията от Европейския съюз, които възникват в резултат на авансово финансирани от българското правителство програми, съфинансирани от европейските фондове, които все още не са постъпили по сметките на Европейския съюз по българския бюджет. Към 1 януари 2015 г.

число, върху което никой не води спор. На 1 януари 2015 г. сборът от отделните показатели във фискалния резерв е бил този – коректно споменаван от всички Вас. На 1 януари 2015 г. обаче сме длъжни да направим и следното уточнение, след като разказах структурата на фискалния резерв – нещо, което рядко се разказва в детайли, но точно тази зала трябва да знае числата – трябва да направим и аритметиката с колко средства реално правителството има право да се разпорежда по закон. От тези налични средства – 8 млрд. 117 милиона, защото се разбрахме, че вземанията от Европейския съюз са добра тема, но не могат да бъдат харчени, тъй като не са налични пари и не са дошли, от тези 8 млрд. 117 милиона трябва да започнем да махаме средствата, които от статистическа гледна точка формират фискалния резерв, но от гледна точка на законодателна и икономическа целесъобразност не могат да бъдат харчени от българското правителство или поне не без законодателни промени. В средата на миналата година, показвайки управленска немощ, българското общество взе решението да подпомогне ликвидно една българска търговска банка, която няма капиталов проблем. (Реплика от БСП ЛБ.) Българското общество се управлява от българското правителство. Ако измислите друга форма на управление, нека да я дебатираме – тя изисква конституционно мнозинство. Тогава се взе решение да се подпомогне ликвидно една търговска банка, която няма капиталов проблем, но беше подложена под натиск от вложителите в нея, които бяха притеснени от лошия начин

Тогава финансовият министър на България нямаше друг вариант и друго решение – ние го подкрепяхме по онова време, че единственото възможно и правилно решение е бързо да намери ликвидност, с която да подкрепи тази банка, която има ликвиден проблем, защото българските търговски банки не са врагове на българското общество, те са инфраструктурата, през която българското общество спестява и реализира доходност. Когато българските търговски банки се провалят, се проваля българското общество, защото в българските търговски банки собствеността на техните собственици е между 8 и 12%, останалите между 92 и 88% са собственост на вложителите,

и ги депозирахме в банката, подложена на ликвиден натиск, за да запазим интереса на българските граждани. Тогава българският финансов министър действаше адекватно. Той е чувал по собствен адрес какво ли не, но това беше единственото възможно решение тогава. Законът за държавния бюджет на Република България за 2014 г. не допускаше поемането на извънреден дълг за ликвидна подкрепа на банковата система, защото всяка година с годишния Закон за държавния бюджет размерът на дълговете, които могат да бъдат поети, се фиксира много преди да започне фискалната година. Ако в хода на фискалната година е имало определени неблагополучия и няма действащ парламент и няма политическа воля да се изричат нещата с истинските им имена, българският финансов министър, който и да е той, е с вързани ръце. Тогава българският финансов министър взе 6-месечен краткосрочен заем, който трябваше да падежира в рамките на 2014 г. В противен случай той щеше да наруши волята на народните представители за размера на държавния дълг

не както през 2008 г. тайно, секретно и грешно в нарушение на Закона за държавните помощи и в нарушение на Договора за функциониране на Европейския съюз, българският финансов министър през 2014 г. го направи по закон, а не както през 2008 и даде ликвидна подкрепа на една българска търговска банка, така както трябваше да направи и беше длъжен. Тогава той замести липсата на цялата политическа гилдия с това си решение. млн. български лева помогнаха една от най-големите български търговски банки с една от най-развитите клонови мрежи да продължи да изпълнява функциите си. 200 млн. лв. са част от ресурса, за който говорим. В тази търговска банка към 1 януари има 800 милиона средства на правителството като депозит и те влизат в статистиката за фискалния резерв. Там им е мястото от гледна точка на методология, от гледна точка на статистика. Тази банка вероятно не чувства комфорта да плаща високите лихви на българското правителство, вероятно ресурсът й е скъп. Но по-добре, като се има предвид незрелостта, която показваме като общество по отношение на темата „Банки”

Тоест тази сума трябва да бъде намалена с тези 800 милиона. Те не са на разположение на правителството, защото е по-целесъобразно да стоят на депозит там и да не бъдат използвани. В същите тези 8 млрд. 117 милиона, госпожи и господа народни представители, има 1 млрд. 450 милиона средства, които се трупат там от доста години във връзка с обстоятелството, че България – за шанс, има ядрени мощности. Те обаче в съответствие със световните стандарти изискват натрупване на определен ресурс, който да бъде използван за управление на радиоактивните отпадъци – има такъв фонд, Фонд „Радиоактивни отпадъци”, и за управление на извеждането от употреба на ядрени съоръжения. Тези средства могат временно – законът го позволява, да бъдат използвани в рамките на дни, седмици или месеци, за текущо финансиране. Но трябва да стоят налични, защото те имат друга цел. В тази сметка, отново повтарям, са и средствата на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, така нареченият „Сребърен фонд”. Те са 2 млрд. 445 милиона и са депозити в Българската народна банка с ниска доходност. Искам да напомня, че ликвидността и ситуацията на европейските пазари в момента е такава, че 5-годишните германски ценни книжа са на отрицателна доходност. доходност. Ако Вие искате да си купите 5-годишни германски ценни книжа, няма да получите лихва от немското правителство. Излиза, че трябва да плащате на немското правителство, ако искате да имате петгодишни дългови ценни книжа. Като направим резултативно сметката и извадим от наличните 8 млрд. 117 милиона на 1 януари 2015 г. всички целеви средства във фискалния резерв, ще се окаже, че на 1 януари 2015 г. правителството и българското общество е разполагало с налични по сметки 3 млрд. 422 милиона Само че какво се случва в първите дни на януари? Има падежи, колеги, и те не са тайна за никого. Тези падежи са известни от 2002 г., когато се преструктурира дългът, трупан през 80-те години от Вашите бащи.

1 януари 2015 г. във фискалния резерв има 7 млрд. 129,5 милиона, от които налични средства по сметки 808 милиона. Налични средства по сметки! Към този момент, след като искахме да сме справедливи към земеделските производители

Но наличните средства в брой и по сметки към този момент, към 1 февруари или към 31 януари – няма значение, са 5 млрд. 808,2 милиона. От тях, колеги, отново трябва да извадим „Сребърния фонд” – целеви ресурси, който е 2 млрд. 445 милиона. Отново трябва да вземем предвид, че ядрените фондове могат да бъдат използвани само краткосрочно в рамките на седмици или месеци, но не могат да служат като устойчив ресурс за финансиране на правителствените разходи – 1 млрд. 450 милиона! На 1 февруари, аз продължавам да смятам, че не трябва да бързаме да разваляме депозитите на правителството в тази банка. Към този момент разполагаемият ресурс на българското правителство, с който то може да финансира текущите си разходи, е 1 млрд. 113,2 милиона – далече от тези 7 млрд. 129,5 милиона, които независимите икономисти, а те са в дълг към обществото, защото не разказват коректно и не интерпретират коректно показателите, а би трябвало да са по-добри дори и от финансовия министър, защото се занимават само с интерпретации, не са 7 милиарда, колеги, а милиард. Към 19 февруари 2015 г. наличните средства на правителството във фискалния резерв без вземанията от Европейския съюз са 5 млрд. 242,9 милиона. На 19 февруари Защо казвам 19 февруари? Не съм го избрал, за да се кредитирам с авторитета на Апостола. Към тази дата направих изчислението и ги използвах за целите на представянето пред Националния съвет за тристранно сътрудничество. След като от 5 млрд. 242,9 млн. разполагаеми средства извадим целевите, блокирани по закон елементи на фискалния резерв, оперативно правителството към 19 февруари разполага с 547,9 милиона. Не Ви е работа по професия да водите сметката. Разказвам за тези, на които им е интересно. 547,9 млн. лв. към 19 февруари. Държава с 31 милиарда бюджет Държава с 31 милиарда бюджет се оказва на 19 февруари с половин милиард разполагаем ресурс! Това е проблем, проблем, за който знаехме още в края на миналата година. още в края на миналата година. Още тогава в мотивите на закона, който внесохме, с искането към Вас да разрешите да сключим мостови заем с банки,

Проведохме за първи път преговори. Информацията е налична в Министерството на финансите. Може не само главният прокурор, който иска прокурор да дойде и да я провери. Само да не се връща по-назад, защото това може да е проблем. За периода обаче от 7 ноември 7 ноември напред всеки български прокурор може да провери какво се е случвало в Министерството на финансите, само да не се връща по-назад. Имаме покана към 19 търговски банки, които сме помолили да ни дадат мостово финансиране и да си предложат офертите, защото знаехме, че трябва да върнем парите от КТБ на българските граждани максимално бързо. Отзоваха се като най-добри условия тези четири банки, с които тогава сключихме споразумение за мостово финансиране в размер на милиард и половина евро. Този дълг падежира шест месеца след вземането му, защото той е целеви към Многогодишна програма за управление на дълга,

Сметката е платена, но ние трябва да си върнем милиард и половина евро, а на 19 февруари имаме само половин милиард лева. Не е драматично. Пазарите ни вярват. Ние правим нещата прозрачно, предвидимо и устойчиво. Но Вие решихте, че това е най-подходящата тема за дебат. Да, вероятно, опозицията има за какво да си отмъщава на сегашното управление и това е нейната роля.

Нека това да е дебатът в нашето общество. И аз не искам да има дефицит. Някой колеги казват: „Дефицитът е лошо нещо, трябва да бъде занулен.” Съгласен съм, ще Ви предложа мерки, но не знам дали ще Ви харесат. В този дебат проявяваме странна шизофрения. Когато говорим за приходната част на бюджета, щадим бизнеса. Когато говорим за разходната част на бюджета, правим политика. Когато говорим за дефицита – Горанов е лош! Горанов е никой!

ако мислите, че трябва да изхарчим валутните резерви на БНБ, защото от ляво и такива идеи са идвали; ако мислите, че трябва да изхарчим средствата, трупани за управление на ядрените мощности; можем! В тази зала може да се вземе и такова решение. обаче не искаме това, колеги, трябва да се подготвим, че през следващите три години имаме да връщаме 12 милиарда, които сме изхарчили преди това. Всички заедно сме ги изхарчили, всеки в различен етап, в зависимост от политическата му съдба като свидетел, в опозиция; като подбудител, в коалиция; или като извършител, в управлението – всеки един от нас. Тези 12 милиарда вече са изхарчени преди 1 януари 2015 г. Трябва да си ги върнем, те не са на българското общество, а са взети назаем и са изхарчени. За радост, ако искаме да използваме шопската терминология

ако нямаме международен договор за посредничество с търговски банки, рейнджъри, които да ни помогнат да емитираме на международните пазари, какви са алтернативите на правителството. Ако нямаме такова споразумение и решим, че ГЕРБ е виновна, защото заедно с нейните партньори се е опитала да поеме отговорността за управлението и да носи позитивите и негативите за това, защото управлението винаги има и негативи; решим, че не искаме да носим политическата цена за това; да бъдем упреквани; Мая да ме слага на портрет,

2,5 милиарда, които ще увеличат тази сметка – това вече е решено. Ако искате, можем да го пререшим. Ако задължите финансовия министър да Ви предложи изменение в Закона за държавния бюджет за 2015 г., с който да го превърнем в балансиран, аз ще го предложа. Запазената по Конституция територия на изпълнителната власт да предлага бюджета ще я спазим като ангажимент и ще Ви предложим балансиран бюджет. Тогава няма да говорим за 16 милиарда, а за 18 милиарда за 18 милиарда и че трябва да си върнем похарчените пари. Това струпване на падежи до 2017 г. е вина дори и на първото правителство на Борисов. Емисията от 2012 г. можеше да не е 5-годишна, можеше да е по-дълга. Но, било, каквото било.

Нека да водим дебата за дефицита и трябва ли да има дефицит. Ако искате, можем да нямаме дефицит. Обществото обаче очаква от нас да свършим определени задачи. Ние можем да ги свършим и без дефицит. Но там лявата доктрина ще закъса тежко. Лявата доктрина ще катастрофира тежко, ако българският бюджет няма дефицит. За 2015 г. вече сме решили, че ще имаме 2,5 млрд. лв. преразход. 2,5 млрд. лв. ще натоварят дълговото бреме на държавата, което вече е 12,5 милиарда до 2017 г., които трябва да върнем.

За 2016-а и 2017 г. отново сме предложили поетапно намаляване на преразхода, но все още се планира българският бюджет да е на дефицит. Аз не съм съгласен с това.

Той има един относително малък бюджет, с който се финансират разходите на Националната агенция за приходите и на митническата администрация, които имат основна функция да събират приходи, с които да се финансират държавните разходи, управлявани не от финансовия министър, колеги, а от отделните министри, които обикновено се хвалят с коледни добавки, великденски добавки, земеделски субсидии, развитие на висшето образование, средното образование, здравеопазването. Това не е сфера на изява на финансовия министър. Той може да се изяви само по темата дълг. И Вие ми давате прекрасна възможност да го направя. Двадесет дни водим този дебат! И бях сигурен, че много малко ще се промени. Благодаря на здравия разум, че водим този дебат. Не го структурирахме правилно, вината е на финансовия министър. Но кога, колеги, която и да е партия си е позволявала от българската парламентарна трибуна да води дебата по този начин? Отворете стенограмите от 2012-а, 2013-а и 2014 г., четете изказванията на управляващите и на опозицията. Критикувахме ли Ви с Менда Стоянова? Критикувахме Ви не заради това, че вземате дълг, а че увеличавате разходите, че планирате грешно и че това води към дефицит. Затова Ви критикувахме че не управлявахте добре приходните администрации, сменяхте шефовете през два месеца, разградихме двора и приходите не дойдоха. Затова Ви критикувахме – не за вземането на дълга. Казвахме, че ако не си свършите работата да съберете приходите и ако не планирате коректно, ще има дефицит! Не Ви критикувахме за дълга, той не е причина – той е следствие. Дългът не е причина, колеги, дългът е следствие! Дефицитът не е причина, той е следствие, той е превишение на разходите над приходите! Дайте да не харчим или пък ако не искаме така да структурираме участието на държавата в преразпределението на благата, стига сме се хвалили, че са ни ниски данъците – давайте да ги вдигаме и да балансираме тази сметка. Аз не искам да вдигаме данъци – не е справедливо, не е редно, преди да сме си свършили работата, преди да сме си събрали приходите. Като си съберем приходите и като видим колко могат да са те, а те могат да бъдат много повече от това, което планираме в българския бюджет; като си съберем приходите, ще видим, че не стигат и че българското общество е едно посткомунистическо общество, което преди 25 години разчиташе 100% на държавата. 25 години по-късно ние да го караме да разчита на 35% от нея – толкова е делът на преразпределение. Не можем лесно да го привикнем това общество от едната крайност до другата. Само че съзнателно през годините всеки от Вас, който е бил в тази зала, се е клел в разходната част и е претендирал, че е много коректно, печели икономически предимства на България да бъдем с ниска преразпределителна тежест, с нисък дълг. Кога, колеги, се свалиха данъците? По времето на тройната коалиция. Похвално – поддържаме тази политика, харесва ни. Ние от ГЕРБ не искаме да се увеличават данъците, не искаме да се пипат и в нашата Политическа програма пише „непромяна на съществуващите преки данъци в никаква посока”. Обаче има дефицит, парите не стигат. При тази данъчна система толкова събираме. Можем да съберем още повече – ще положим усилия с Ваша помощ да настроим законодателството и да убедим българския бизнес, че политика се прави през разходната част на бюджета, а не през приходната. И нека никой да не се изкушава в българското общество, да си мисли, че държавата с лека ръка няма да събере своето и ще го остави на някого, който ще се изкуши да си пазарува политици, ще се изкуши, без да се явява на избори, да бъде фактор в обществото и да формира обществено мнение. Политика трябва да се прави през разходната част на бюджета, не през приходната. Но има дефицит – парите не стигат. Този дефицит трябва да бъде финансиран. И ако не искаме да ни се смее целият свят, трябва да си плащаме сметките. Имаше опит на едно правителство да си върне бързо целия дълг и да го намали. Никой не му го искаше – да го връща толкова бързо. Върнаха милиард и половина долара, оставиха държавата без пари – със 100 милиона резерв. Това се разбра от всички много бързо. Едно предшестващо на това правителство, но от същия политически оттенък си позволи да обяви мораториум по плащанията – последствията бяха катастрофални. през май месец ние не върнем мостовия заем от 3 млрд. лв., договорът, който сте ми разрешили да сключа, предвижда удължаване с още шест месеца, разбира се, при много по-неблагоприятни условия. Но октомври месец, не май, милиард и половина евро, взети мостово, за да върнем на хората парите от КТБ, трябва да си ги върнем на тези банки – така сме се договорили, така сме се разбрали. С Ваше съгласие и с ратификация, и без този безсмислен дебат, който тогава се водеше. През октомври месец обаче все пак трябва да върнем милиард и половина евро. 12 милиарда до края на 2017 г. – вече изхарчени пари, трябва да се върнат. Но дотогава трябва да имаме стратегия как ще управляваме...

можем да ги дебатираме тук още днес, ако искате. Но за 12-те милиарда Ви моля днес да вземем решение – ще сключим ли посреднически договор, който ще даде възможност на българското правителство да управлява така дълга, че да може да си плаща сметките, или ще оставите българското правителство без инструментариум да го прави? И ако това Ви е решението, ние имаме отговор. Но отговорът, колеги, това си го пазех накрая, за да не остане уважаваната от мен, наистина уважаваната от мен госпожа Мая Манолова ЛБ: „Еее!”) Госпожо Манолова, не те наричам Мая, за да не решиш, че се подигравам. Не можем да печатаме пари – това само ти го можеш.

Лично обяснение – госпожа Манолова, след което – почивка, колеги. Да чуем личното обяснение – две минути. Имате думата, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Горанов, тази 45-минутна реч очевидно беше Вашата репетиция за бъдеща академична кариера.

щяхте не да занимавате залата с нашите баби и дядовци, а щяхте да признаете, че през 2017 г. ще трябва да рефинансираме дълга, който Вашият любим началник Дянков взе преди, взе миналата година. Щяхте да признаете, което се вижда и на сайта на Вашето министерство, че през следващите три години имаме да плащаме под 8 милиарда външен дълг! Щяхте да признаете, че с този огромен кредит Вие възнамерявате да финансирате дефицит и ако премиерът Бойко Борисов иска дефицит, а Вие сте против, тогава постъпете достойно – подайте си оставката. Така постъпват достойните финансови министри. А що се отнася до печатането на пари – да, Вие не можете да печатате

ще кажа спокойно – на обратната й страна ще напечатим позорен списък, в който ще фигурират имената на всеки един от Вас, който е подкрепил този срамен дълг.